Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za razvoj i obnovu i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i zastupnik Zvonimir Mršić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Eto vi dobro znate da je Vlada predložila deset antirecesijskih mjera. Jedna od tih mjera je i donošenje ovakvog zakona koji bi omogućio ishođenje svih dozvola za gradnju u roku od 45 dana. U ovoj antirecesijskoj mjeri je pisalo da bi to trebalo omogućiti objektima koji imaju veću vrijednost od 70 milijuna kuna. Međutim, mi smo se odlučili da ipak za sve one objekte koji su do sada trebali lokacijsku dozvolu i potvrdu na glavni projekat da za sve njih vrijedi ovaj zakon. Znači, drugim riječima ovaj zakon ne primjenjuje se na obiteljske kuće i poljoprivredne objekte do 600 metara kvadratnih niti na velike infrastrukturne objekte za koje je potrebno izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola koji su od interesa za Republiku Hrvatsku i za koje ministarstvo izdaje dozvolu i koji moraju imati u sebi sadržane uvjete zaštite okoliša. Znači, ona poznata direktiva IBCC i te posebne one dozvole. Znači, odnosi se na gro objekata i bilo da se radi o stambenim objektima, trgovačkim centrima, bolnicama, školama, znači za sve takve objekte. Mi smo predložili poseban zakon, znači lex specialis koji bi vrijedio ove godine i do kraja one iduće godine zato jer je uz naš Zakon o prostornom uređenju i gradnji vezano još 17 zakona koje bi trebali promijeniti ako bi htjeli mijenjati i naš Zakon o prostornom uređenju i gradnji pa smo mislili da je ovo puno pametnije, znači da jednim posebnim zakonom na koji se odnosi na koji se odnosi na sve ove zakone i naš i ovih 17 još dodatnih zakona, da se onda ovaj zakon predloži donošenje po hitnom postupku. I naravno da se onda svi moraju pridržavati ovog zakona. Znači, kao što sam rekla najvažnije je da omogućimo početak gradnje gospodarski značajnih objekata u roku od 45 dana od predaje urednog zahtjeva. Napominjem urednog zahtjeva. Znači, neće se ako zahtjev ako zahtjev ne bude uredno podnesen onda se ne može niti izdati rješenje o gradnji. Zatim, omogućiti uključivanje javno pravnih tijela u pripremu projektne dokumentacije prije podnošenja samog zakona. Znači, svi oni koji daju posebne uvjete ili daju suglasnosti dužni su u roku od osam dana dati posebne uvjete ili suglasnosti. Ako ne predviđeno je i kažnjavanje takvih osoba, osobu u iznosu od 2 tisuće kuna i firmu odnosno subjekt 20 tisuća kuna. Isto tako, organizirati nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave da pravovremeno vode postupke jer ima jedna stvar ovdje u zakonu koji predlažemo vama na donošenje da se ukoliko jedinica, znači veliki grad ili županijski upravni odjel ne izda u roku od 45 dana dozvolu onda se žale investitori ministarstvu a ministarstvo meritorno rješava predmet što znači da ministarstvo umjesto njih izdaje ta rješenja o gradnji. Prema tome, na taj način mislimo da možemo pojednostaviti cjelokupni postupak i osigurati da investitori koji podnesu uredan zahtjev zaista dozvole i dobiju u kratkom roku. Znači, rekla sam nema više lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekat. Izdaje se jedno rješenje za građenje i to naravno u roku od 45 dana. Ovdje je predloženo u zakonu bilo da se do 70 milijuna kuna izdaju dozvole odnosno rješenje o gradnji upravna tijela županija ili veliki gradovi a iznad toga ministarstvo. Udruga gradova je predložila a isto tako i udruga županija da se ipak njima omogući da izdaju sve dozvole, znači bez obzira na iznose a da ministarstvo rješava samo onda putem određene žalbe ili ako županije odnosno veliki gradovi zamole za pomoć u rješavanju. Mi to prihvaćamo. Prema tome, neka inače što se tiče sjevernih županija, sjevernih gradova iz središnje Hrvatske nemamo problema u tome, to se i do sada Problem je sa obalnim područjem gdje je veliki pritisak i gdje ima puno više zahtjeva nego što ih ima u sjevernom ili središnjem dijelu Hrvatske. ono što smo omogućili je da se prilikom izrade kad projektant izradi idejni projekat on se može odmah javiti onome koji izdaje posebne uvjete i suglasnosti i oni mu to moraju uraditi u roku od osam dana. Ukoliko to ne naprave oni ne moraju nanovo tražiti od njih nego predaju uredan zahtjev i obavještavaju upravno tijelo da te i te suglasnosti ili te i te posebne uvjete nisu uspjeli dobiti i onda je to upravno tijelo dužno putem konferencije taj posao i odraditi i zatražiti i dobiti sve posebne uvjete i sve daljnje ili suglasnosti koje treba dobiti. Mi smo rekli da je dužan onaj koji podnosi zahtjev podnijeti, izraditi glavni projekat i dati kopiju katastarskog plana i posebno geodetsku podlogu na kojoj su prikazani oblik i veličina građevne čestice, čestice, pristup na prometnu površinu i smještaj jedne ili više građevina na samoj građevinskoj čestici i te posebne uvjete. Za posebne uvjete sam rekla ako ih nisu uspjeli sakupiti onda će tražiti da to napravi upravni odjel. prihvatili smo prijedlog udruge gradova i nadamo se da će jedinice znači veliki gradovi i županije izdavati dozvole na vrijeme. Još jedna stvar je bila prisutna u prijedlozima Udruge gradova gdje smo, sad hoću to razjasniti radi toga jer očito nisu shvatili o čemu se radi. mi smo imali i do sada da prije izdavanja dozvole za gradnju ili rješenja o uvjetima izgradnje ili lokacijske dozvole, ljudi, investitori su bili dužni uplatiti komunalni doprinos ili vodni doprinos tako tako kako piše u samom rješenju. U rješenju je pisalo ili da se može platiti na rate, ili da se mora platiti u cijelosti. Jasno je da jedinice lokalne samouprave nisu obavljale sve, mislim nisu izdavale rješenja u kratkom roku nego je to trajalo i trajalo, investitor nije mogao niti da je htio uplatiti komunalni doprinos i naravno da onda dozvola nije mogla biti izdana. Sada smo rekli u zakonu da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 8 dana od podnesenog zahtjeva izdati rješenje o komunalnom doprinosu ili Hrvatske vode o vodnom doprinosu. Ako to ne naprave onda plaćanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa nije uvjet da se može dobiti rješenje za građenje. Onda kada oni, znači o jedinicama lokalne samouprave ovisi kada će oni podnijeti takav onaj, kada će donijeti takvo rješenje i kada će uprihoditi ta sredstva. Prema tome, i tu smo omogućili investitorima da ne moraju čekati duže od 8 dana i da mogu obaviti i taj dio posla i uplatiti sve što trebaju, uplatiti velim prema onome kako im jedinica lokalne samouprave izda i rješenje. Prema tome, to je najvažnije ono što sam imala za reći, mislim da sam sve rekla osim još toga, još jedanput da napomenem, mi smo napravili kompletan operativni plan, te operativni plan koji se i preklapa pojedine radnje su dužni će se biti pridržavati svi veliki gradovi i upravni odjeli županija a ako se ne pridržavaju kao što sam rekla žaliti će se ministarstvo investitor i onda ćemo to rješavati mi. ili gradonačelnici velikih gradova mogu zatražiti pomoć ministarstva, napraviti ćemo s njima sporazum vezano na to gdje trebaju pomoć i da li je to jedan slučaj, da li je to više slučajeva ili da im pomognemo da izdaju te dozvole stvarno na vrijeme. Jer moramo znati da obalne županije nažalost ne mogu dobiti dovoljan broj ljudi koji izdaju dozvole radi toga jer svi bi ipak radije bili projektanti jer su i sredstva, mislim zapravo zarađuju puno više, to je jedna stvar a druga stvar ipak nisu izloženi javnosti i lakše je puno biti projektant nego onaj koji izdaje sve one dozvole koje mora izdavati. ja mislim da je ovaj zakon stvarno jedna mogućnost da se brže i jednostavnije izdaju dozvole, a naravno da ćemo sada kroz godinu i pol dana koliko bi taj zakon bio na snazi pratiti i u međuvremenu ukoliko je to sve ostvarivo znači jedan pilot projekt defacto ako je to sve ostvarivo onda ćemo promijeniti i naš Zakon o prostornom uređenju i gradnji i svih ovih 17 zakona o kojima sam govorila. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. U ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoga izlaganja u ime Kluba zastupnika SDP-a

efikasnosti, odnosno olakšavanja investiranja gospodarstva itd.. Tako da jedna ideja da se pomogne poticanje, odnosno da se potiču daljnja ulaganja u Hrvatsku i njenog gospodarstva donošenjem novog zakona, na prvi pogled naravno da podržavamo. Ali naravno da je bitna i namjera i razlog zbog čega se donosio ovaj zakon. I naravno da je bitno da li postoje i drugi zakoni koji reguliraju to područje a koji možda nisu dovoljno dobro napravljeni kako bi se taj temeljni prigovor da je naša ponekad administracija i spora, da li ti zakoni tome pogoduju, odnosno da li su u nekim slučajevima i neprovedivi i da li su adekvatni onome što bi trebalo biti danas u Hrvatskoj. S te strane Klub zastupnika SDP-a smatra da se naravno uz poboljšanje situacije kada govorimo o ulaganjima treba voditi računa i o zakonima koji su na snazi i smatramo da bi bilo bolje da se išlo u izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji se pokazao dosta loš i koji se pokazao najčešće najveći razlog toga što se ponekad nije mogao cijeli postupak i i investicije i gradnje i dozvola itd., provesti, jer su određene odredbe toga zakona u praksi bile neprovedive. Recimo kada se izdavala lokacijska dozvola, odnosno kada se tražila potvrda projekta nije bilo moguće provesti upravni postupak jer to nije bilo rješenje. Tako da mnogi investitori, mnogi građani nisu mogli na neki način žaliti se na ono što im je bilo određeno. Ali kada govorimo o antirecesijskim mjerama i to je ministrica u svojem izlaganju i napomenula. 26. 2. ove godine Vlada je predstavila 10 antirecesijskih mjera od kojih evo sada u praksi vidimo puna četiri mjeseca nakon predstavljanja vidimo tek drugu. Prva je bila ona iz nužde koju smo morali jednostavno jer smo vidjeli da tako dalje neće ići, morali smo ju dovesti, to je bio rebalans proračuna u travnju mjesecu. Ali četiri mjeseca nakon znači predstavljanja tih mjera kada je Hrvatska već duboko u krizi imamo tek drugu mjeru koja će kako kaže predlagač pomoći da se ulaganja u Hrvatsku što efikasnije mogu vršiti. I zato je tu i odredba od kao što je bilo u tim mjerama i riječ o 10 milijuna eura da će moći direktno ministarstvo svu papirologiju rješavati. Ono što je nužno istaknuti u ovom trenutku je da pogledamo malo kakva su to ulaganja u Hrvatsku u ovoj godini i proteklih godina. Moramo reći da u ovoj godini, znači u prva četiri mjeseca izravna ulaganja u Hrvatsku su iznosila 2,9 milijardi eura, što je 20,1% manje nego što je to bilo prethodne godine. I kada pogledamo strukturu tih ulaganja onda smo svjesni situacije u kojoj se Hrvatska nalazi. Hrvatska nije zemlja koja je, ajmo to tako reći inspirativno, za strana ulaganja najčešće zbog teške i spore administracije koja ne ide na ruku onima koji bi htjeli investirati u našu zemlju. Kada pogledate strukturu tih ulaganja najviše ulaganja se odnosi na financijsko posredovanje i druge financijske usluge, čak otprilike 37% što govori dovoljno o tome kakva su ulaganja odnosno za šta Hrvatska danas kao kao tržište investitorima služi odnosno gdje se u Hrvatskoj najlakše ide investirati. Ide se tamo gdje će se najlakše zaraditi odnosno gdje će se moći sa određenim kapitalom najbrže povrat investicije ostvariti, a radi se o financijskim uslugama. I još jedna paradoksalna činjenica da u istom trenutku Hrvatska je u inozemstvu uložila skoro identičan iznos. Znači, Hrvatska ima veća ulaganja skoro prema vani nego što to strani investitor ima u Hrvatskoj. I normalno da sa te strane podržavamo donošenje bilo kakve mjere koja bi pomogla da se te investicije što više pojačaju. Ono što bih još napomenuo, a to je da teško je reći da je ovo antirecesijska mjera koja će puno pomoći investicija. Ovo je više antirecesijska mjera, ja bih rekao, za za administraciju koja će možda u ovom slučaju biti efikasnija nego što je to bila do sada. Ali to nam ne smije biti osnovni motiv za rad. Mi moramo administraciju posložiti efikasno, platiti ljude da rade svoj posao i pratiti učinak onih koji su odgovorni da provode svoje svoje dužnosti i u ovom dijelu da donose akte kako bi se gradnja i investicija mogli nesmetano odvijati. Na kraju ću reći nismo protiv donošenja bilo kojih mjera znači koje su u smislu poticanja ulaganja, ali smo protiv toga da se novim zakonima pokušavaju ispraviti temeljni zakoni koji su po našem mišljenju nužni, znači za koje za koje postoji osnovana potreba da ga se mijenja. Radi se o Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i mislimo da bi se temeljni zakon trebao mijenjati, a ne da se dodatnim zakonima pokušavaju ispraviti nedostaci iz tog zakona. I zbog toga će Klub zastupnika SDP-a biti suzdržan što se tiče ovog zakona. Hvala lijepa.

za prostorno uređenje i graditeljstvo gdje smo raspravljali isto ovu temu, a nije bitno da govorim u ime odbora jer je taj tekst dovoljan skupa s amandmanima jer bi rado rekao nekoliko riječi u ime kluba HDZ-a koji dakako podržava ovaj zakon i mislimo da je dobro i potrebno da se donese. A o tome koliko eventualno je potrebno nekih amandmana već i sama Vlada kazala i takve smo priloge dali. Dakle, ne bi bilo potrebno puno raspravljat o ovome prijedlogu zakona jer je nesporno da on treba bit donesen, da je njegova korist moguće i značajna. Ali u svakom slučaju ovaj zakon je prigoda da se o nekim stvarima progovori, a već je iz same činjenice da postoji prijedlog i rasprava, kolega Maras je prije mene o tome govorio, o potrebi novoga zakona u odnosu na onaj postojeći zakon. U svakom slučaju ovo je prigoda da se nešto kaže i o problemima koji su stajali pri pripremi ovog zakona. Naime, činjenica je da najveću prepreku u realizaciji investicija čini priprema odnosno da je priprema toliko sadržajna papirologijom koja usporava pa ponekad i onemogućava, ali u svakom slučaju vodi i do nekoliko godina naprijed. Moram kazat da sam se ja isto kao projektant u službi mnogih investitora susretao s tim problemom, da je taj problem često puta nerješiv, ali isto tako gledajući na taj problem s jedne druge strane koji nije projektantski, nije investitorski nego evo u ovoj prigodi zakonodavni. Gledajući na sve ovo skupa sa stajališta i ove saborske govornice, ali i u proteklom mandatu kad sam bio predsjednik Glavnog savjeta za prostorno uređenje, vidjevši kako te stvari stoje i sa druge strane, mogu kazat da je ta papirologija naprosto posljedica jednog mentalnog sklopa koji smo dugo, dugo godina prethodno gradili. Naime, čitavo zakonodavstvo u prošlom sustavu prošle sustavu se temeljio na tome što se dozvoljava, što se ne dozvoljava. Naime, dozvoljeno je bilo samo ono što je taksativno navedeno da je moguće, a nije se govorilo o zabranjenome pa da je sve ostalo dozvoljeno jer se strepilo o mogućnosti da se netko nečega sjeti što nismo predvidjeli. Takav kontinuitet mentalnog sklopa se nastavlja i nije ga lako promijeniti, ali ovo barem predstavlja jedan pokušaj da se neke stvari promijene, da idu naprijed. Naime, urbanizam ima jedno svoje, da tako rečem, prokletstvo, vlastiti problem a to je da u urbanizmu ne možete kazat ono što je bilo do sad, nije bilo tako, odsad će bit nešto novo. Urbanizam se i zakonodavstvo koje ga tretira, prostorno planiranje, urbanizam, graditeljstvo su takve kategorije koje se ne mogu počet ispočetka odjedanput nego stalno predstavljaju neku dopunu, izmjenu i pokušaj usklađivanja. I zato se apsolutno slažem s ministrom koja je rekla da je ovaj zakon potrebno bilo donijet kao jedan poseban zakon, a ne ići u izmjeni zakona i praviti još boljim i još svrsishodnijim, učinkovitijim zakonom zato što bi dolaženje do takvog jednog učinkovitog zakona možda došlo prekasno u odnosu na hitnost problema koje danas moramo rješavati. Da li ovakav jedan poseban zakon koji ukazuje na mogućnost da se do papira za gradnju dođe u roku 45 dana što je jedan vrlo hrabri izazov koji je pitanje je li ostvariv, ali ja se nadam da je i da je ta procjena barem napravljena na način da nam predstavlja zadatak koji trebamo pokušat i ostvariti. Zašto nije mogao funkcionirati do sada vidjet ćemo kroz ovo vrijeme koje je limitirano do 31.12.2010. iako iskustva ovog zakona kojeg na određeni način možemo dakako promatrat kao pilot zakon, onda će se možda i u novom zakonu polako počet uvodit neke promjene. Mislim imat ćemo vremena da i donesemo novi zakon. Ova rasprava o ovome zakonu je svakako prigoda da progovorimo i o stvarima koje nas permanentno muče, koji nisu sastavni dio ovoga posebnog zakona, ali se i ovaj zakon na njih, na te probleme odnosi, a to je činjenica da ovaj zakon je svrsishodan tek kad se podnesu papiri za ishođenje odobrenja za građenje, ovaj put rješenja za građenje umjesto lokacijske dozvole i potvrde o građenju. Dakle, na sve ono što predstavlja fazu pripreme koja nije ovim zakonom obuhvaćena, ali je vrijedno da se o tome porazgovori. I zato rasprava koja je bila na odboru, rasprava koja je bila na klubu i rasprava koja je bila u stručnim kuloarima je svakako vrijedna da se u ovoj prigodi istakne i da se o tome za ubuduće razmišlja. Na dva problema se svi koncentriraju. Jedno je katastarska geodetska podloga, odnosno dokazivanje vlasništva i stanja u prostoru što nije domena ovoga zakona, što ne može. Ali to je nešto s čime se suočavamo, pitanje katastra i na tome trebamo poraditi i posebna geodetska podloga koliko je ovakva kakva je postavljena svrhovita koliko bi trebala možda biti drugačija. U svakom slučaju prigoda da porazgovaramo o tome i vidimo postoje li kanali da se to nešto ubrza. Jer na primjer po ilustraciji što je Vedran Rožić donio iz Trogira, ugovor mu je potpisan sa Državnom geodetskom upravom. Kaže da će bit sve riješeno do 2014. godine. Dakle, postoje problemi kako da do toga dođemo. Ali problemi su naslijeđeni od vajkada koje sad pokušavamo sa posebnim zakonima rješavati. Drugo je pitanje izjašnjavanja susjeda, odnosno suglasnost susjeda o čemu smo raspravili i gdje se svi slažemo da mnogi susjedi zloupotrebljavaju svoju funkciju susjeda. Ne samo da je zloupotrebljavaju da bi nekoga zafrkavali, nego ga i zloupotrebljavaju da bi možda ucjenom i dobivanjem nekih novaca nešto sebi uprihodili, da bi to dali. Ali isto tako na žalost ili na sreću kako god hoćete ustanovljavamo da je to jedna ustavna kategorija koju ne možemo zanemariti, zanemariti, koju ne možemo preskočiti. No, ovaj zakon uvodi nešto potpuno novo što treba i javnosti dati dovoljno do znanja da svi to čuju i da shvate, da u buduće izjašnjavanje susjeda negativno i kompliciranje života investitoru da riješi svoj problem može biti utuživo i kažnjivo za izgubljeno vrijeme, za izgubljenu dobit i da u buduće kad se netko bude upuštat u neko protivljenje ishođenja nekog rješenja za građenje da zna da to i njemu može proizvesti jednu određenu konkretnu štetu. Ali isto tako što ovaj zakon po prvi put donosi što to sad nije bilo u praksi, pa evo barem u posebnom zakonu da bude i vjerujem i nadam se da će se to pretočiti i kasnije u neki novi zakon koji će bit i odgovornost referenata. Jer je najlakše predmet odbiti, a ne riješit ga pozitivno. Jer ako si odbio, ako nisi riješio pozitivno onda možda nisi pogriješio. A ako daš pozitivan odgovor možda nosiš neku odgovornost za svoj potvrdan potvrdan odgovor. E sad se uvodi i to da je netko kriv i ako je dao negativno rješenje mogao je dati pozitivno. Ako kod nekoga predmet stoji jer to sad samo navoditelju neke referade ili je to i na konkretnom referentu stvar je da se dostudira. Ali to su dvije vrlo važne dimenzije ovoga zakona koji vjerujem da će ubrzat, zaista ubrzat put, skratit put do rješenja za građenje. Koliko je kompleksno kompleksno napraviti jedan novi Zakon o prostornom uređenju govori činjenica koju je ministrica isto prethodno kazala, da bi izrada novog zakona za sobom povukla i korekcije na 17 postojećih drugih pratećih zakona. Naravno što je kazao kolega Maras malo prije i drugi zakoni reguliraju tu problematiku, ali u ovoj prigodi kad govorimo o ovome zakonu onda smo svjesni mogućnosti i bolje da smo realni u pogledu onoga što treba i što se može učiniti. U krajnjem slučaju 31.12.2010. godine jedan termin koji je za čas tu, pa ovaj jedan pilot na žalost neće dugo ni trajat. Ali na sreću možda se može pretvoriti u jedan dugotrajniji zakon da kroz to vrijeme promislimo koje stvari funkcioniraju, a koje ne i da barem taj period nakon što smo predali papire u roku od 45 dana možemo doći do kraja. I mislim da je Vlada s velikom velikom sviješću odgovornosti jednoga članka i od drugih vezanih na to o limitu 10 milijuna eura, odnosno 70 milijuna kuna kao određenoj veličini investicije koju bi obrađivalo ministarstvo, rješavalo ministarstvo ne lokalna samouprava, da su dali ne samo važnost jedinicama lokalne samouprave da i oni to rješavaju u prvom redu, ako ne mogu da ministarstvo. Mislim da je ministarstvo dovoljno opterećeno inače svojim problemima, a osim toga čini mi se da to već čak ima i jednu političku dimenziju koja nije zakonska da ne bi tko govorio da se na velikim investicijama na nekim drugim razinama nešto rješava. I mislim da je ovakav amandman vrlo dobar. Kod mnogih je primijećeno to kao nedostatak dobar i prihvatljiv za sve. Podržavajući ovaj zakon, prijedlog zakona evo zaista želim i jednu vrlo dobru implementaciju u životu. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženi zastupniče i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je u raspravi uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, uvažena ministrice, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja i to u hitnoj proceduri iako se ne radi o tzv. europskom zakonu. Hitnu proceduru ovog neeuropskog zakona predlagatelj i Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva opravdavaju argumentom kako se radi o tzv. antirecesijskom zakonu koji se uklapa u jednu od 10 Vladinih antirecesijskih mjera, a to je poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija. Tom se mjerom obrazlažu predlagatelji želi osigurati efikasna koordinacija državne i lokalne razine u pogledu stvaranja povoljnih uvjeta za izravna strana ulaganja, ubrzati aktivnost kod već pripremljenih projekata i uvesti ubrzani postupak ishođenja svih dozvola u roku od 45 dana za izravna ulaganja veća od 10 milijuna eura. Ili jednostavnije rečeno natjerati državnu i lokalnu upravu i samoupravu da napokon u normalnim rokovima počnu raditi ono što bi i inače trebali raditi. Ali očigledno državna uprava to ne čini pa se tako kao tzv. antirecesijske mjere donose zakoni čiji je cilj natjerati administraciju da u razumnom roku obavlja svoj posao. Time de facto Vlada priznaje da je jedan od uzroka gospodarske krize i recesije u kojoj smo utopljeni upravo nefunkcioniranje i neefikasnost administracije, a to zvoni za uzbunom. A donošenje ovog zakona koji bi trebao vrijediti nekih godinu i pol dana, a potom, što, valjda vratiti se na staru sporost i neučinkovitost više govori o tome dakako o funkcioniranju administracije, tako i u provedbi, odnosno samoj kvaliteti krovnog zakona za ovaj sektor, a to je Zakon o prostornom uređenju i gradnji, nešto debelo ne štima. Jer ovaj zakon nije ništa drugo, no stavljanje izvan snage nekih odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno ukidanju lokacijske dozvole. To je doista vrlo neobična situacija jer se jednim zakonom nižeg ranga ukidaju pojedine odredbe krovnog zakona. Bojim se da to nema gotovo nikakve veze s poticanjem ulaganja i olakšavanjem investiranja, a čemu se doista nitko ne može usprotiviti već govori u prilog tvrdnji da zbog nekvalitetnog Zakona o prostornom uređenju i gradnji postoje veliki problemi na terenu. Stoga moram zaključiti da se iza ovog zakona ustvari nalazi namjera Ministarstva graditeljstva kao predlagatelja da se ovim propisom o kojem danas govori popravi nešto što se popraviti više ustvari i ne da. Naravno, tu mislim na Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Ovim novim posebnim zakonom očito se želi spraviti bitna i krupna greška važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnju, a to je da se za gradnju objekata koji imaju površinu veću od 400 metara kvadratnih bruto razvijene površine izdaje lokacijska potvrda temeljem koje nije odobrena gradnja te kasnije potvrda glavnog projekta kao neupravni akt, a što u pravnom smislu ne može zamijeniti uobičajeni akt građevinske dozvole. Iz kontakata s mnogim građanima i građankama pogođenima ovim zakonom, saznala sam da je nakon donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji bilo toliko problema i muke s izdavanjem potvrda sve dok se nije zauzeo stav da se piše znači u obliku građevne dozvole ili kakvog upravnog rješenja, no i dalje postoji veliki problem jer i takvo rješenje nije upravni akt, pa tako i nema obrazloženja ni pravnog lijeka. Stoga smatram da se ovim zakonom sada i to pod izgovorom poticanja ulaganja valjda više stranih no domaćih želi privremeno zaobići važeći Zakon o gradnji pri čemu se očita greška ili namjera pri pisanju spomenutog zakona sada još uvijek ne smije javno priznati. Ovome u prilog govori sljedeća činjenica, a koju sam već prethodno spomenula, a to je unaprijed određeni rok važenja do 31. prosinca 2010. godine, ostaje pitanje da li ćemo se istekom tog roka vratiti na primjenu odredbi važećeg zakona ili će ministarstvo do tog vremena, odnosno do 1. siječnja 2011. godine promijeniti i popraviti sada važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji te ga konačno uskladiti sa europskim zakonodavstvom jer to nije odrađeno zakonima koji su donašani kao usklađeni 1999. godine, 2003., 2004. i Ovo razmišljanje prilično otvoreno priznala je i ministrica Marina Matulović Dropulić na sjednici Odbora za zaštitu okoliša kada je odgovarala na moje pitanje zbog čega ministarstvo umjesto izrade novog zakona nije jednostavno pristupilo izmjenama krovnog Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Slijedom svega prethodno rečenog, smatram da bi znatno kvalitetnije i dugoročnije rješenje od prihvaćanja i donošenja Zakona o postupanju i uvjetima gradnji bilo odlično pristupiti izradi izmjena i dopuna važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to kroz redovnu proceduru u kojoj bi se moglo pronaći kvalitetno rješenje za ovo i za gospodarstvo države iznimno važan zakon. Naime, formulaciji i obaveze davatelja mišljenja, suglasnosti ili kako se to već počelo u zadnje vrijeme pisati posebnih uvjeta, nisu jasno propisane ni materijalnim zakonima poput Zakona o vodama, Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Zakon o javnim cestama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih, a određivanje roka od 5, 8 ili 15 dana nije dovoljno da se na zakonit način dođe do usuglašenog javnog interesa, što ubiti akt odobrenja za gradnju, odnosno građevna dozvola i mora biti. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Na redu je dalje onda uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, gospodine državni tajniče. Dakle, kao što smo već čuli, ovaj prijedlog zakona je jedna od 10 vladinih antirecesijskih mjera i njome se svakako želi potaknuti izravna ulaganja, ali i osigurati kao što smo već čuli učinkovitost za sada ili birokracije koja je do sada kočila velike investicije odugovlačenjem izdavanja dozvola. Prema tome, ovdje nema po meni ništa negativno, nego pozitivno i dakle ministarstvo je i Vlada uočila koji je jasno svima nama poznat i njega treba riješiti. Prema tome, ovo zapravo nije ništa ni ishitreno niti je neka nadopuna bilo čemu. Ovo je samo jedan poticaj koji će kao jedan pilot program ukazati na to koliko zapravo neke stvari možemo ili trebamo u dogledno vrijeme mijenjati i pokazati svu svoju učinkovitost. Jasno, to se može vrlo jednostavno i dokazati time što prema ovom zakonskom prijedlogu učinkovitost nadležnih tijela ubuduće jasno trebati će osigurati i određenim sankcijama. Dakle, iz toga proizlazi ovo prethodno što sam kazao pa se ne bih složio s nekim prethodno iznesenim mišljenjima, jasno uvažavajući pravo na različiti stav od moga. Znakovitost ovog prijedloga je prvenstveno sadržana u tome da umjesto lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta za investicije, tj. gradnju građevina vrjednijih od 10 milijuna eura trebati će najviše 45 dana, odnosno biti će potrebna samo dozvola za projekt, a kao što smo čuli neće dakle izdavati, makar ovdje to stoji, kao što je stajalo Ministarstvo graditeljstva, nego prema dakle amandmanima koji će biti prihvaćeni. Čuli smo na odboru oni koji su bili. Izdavati će ih dakle gradovi, odnosno županije. I tu će jasno ministarstvo ostati i dalje kao kontrola, odnosno netko mora biti instrument osiguranja, učinkovitosti onoga što se predlaže ovim zakonom. Ono što je također vrlo vrijedno za istaknuti ovdje, a ide u prilog upravo ovome da se radi o tome da se želi potaknuti izravna ulaganja. To je suština svega. Na tome moramo svi raditi jeste i to da u roku od 8 dana će trebati uraditi na dobivanju dozvole za priključenja na infrastrukturu. Konkretno, svi mi znamo na što se to odnosi. Dakle, u pitanju je vodovod, kanalizacija, struja, plin. Mi koji radimo u jedinicama lokalne samouprave jasno znamo kako kako taj dio ide i kako se to odnosi. Dakle, imamo gradska vijeća, imamo komunalne doprinose, imamo odluke o komunalnim doprinosima, visinama komunalnih doprinosa i one su jasno učinkovito provode. ja ću vam kazati jedan recimo konkretan primjer. Autocesta ide sada kroz moj kraj. Jasno je dakle da mi kao jedinica lokalne samouprave naplaćujemo komunalni doprinos za izgradnju autoceste. Mi to možemo riješiti ili na način da to naplatimo odjednom, tražimo ili ćemo to u nekoliko rata, to rješavamo ugovorom. Dakle, to će se odnositi i na sve ostale objekte koji budu građeni. Ovdje se prvenstveno misli, znamo na koje su to vrijednosti. To su vjerojatno objekti koje ćemo sretati sutra u zonama ili negdje drugdje. Međutim, suština problema je po meni i prvenstveno učinkovitost opet ovoga i ubrzanja da ako mi u jedinicama lokalne samouprave ne reagiramo u roku od 8 dana, onda se smatra da smo zapravo suglasni u nečemu. Onda opet imamo vrijeme u koje možemo riješiti pitanje tog Dakle, ne treba po meni gledati sve tako crno, makar ja razumijem da ima ovdje onih kojima je to uloga prikazati sve to tako kako zapravo i ne treba i nije, a mora se tako prikazati. Mislim, to je tako kao domaći uradak kad se nekome da. Inače ova mjera kao što smo čuli ograničena na jednu rok do kraja 2010. godine, ali sigurno je da ona predstavlja jedan put po meni, to je moje mišljenje, ka dobroj praksi za jedno brzo izdavanje dozvola. I dakle, ono što je bit svega to će značiti veće preuzimanje odgovornosti nadležnih tijela koje one do sada nisu imale. Nerijetko se je bježalo od donošenja odluka za gradnju velikih projekata. A zašto? Bježalo se je od te odgovornosti, jer radije je netko odbio određenu određenu dozvolu nego li što bi preuzeo odgovornost zato da izda dozvolu. A mi znamo što to znači kada gledamo recimo učinkovitost i znakovitost za sve nas, ako se gleda ne jedan mjesec, ako govorimo o godini dana koji je to iznos. To je jako puno novca koji se gubi i koji se gubio do sada. I zbog toga treba zapravo upravo pohvaliti prijedlog Vlade i težnju da se postigne učinkovitost i brzina u rješavanju ovih investicija. I zato je to antirecesijska mjera i ona je dobra i trebamo je zapravo svi podržati i pozivam i kolege iz opozicije da to naprave. Pa također po meni ova mjera bi trebala pozitivno utjecati i na niz subjekata na tržištu investicija i nekretnina. Od građevinara, investitora, do proizvođača, prodavatelja namještaja, arhitekata, savjetnika. Svih dakle povezanih uslužnih i proizvodnih djelatnosti. Sve su one uvezane u ovu učinkovitost i rješavanje ovog problema. Dakle sve te djelatnosti će brzinom i učinkovitošću uspjeti i na tržištu investicija nekretnina povećati određene vrijednosti. Isto tako treba kazati da bi ova mjera trebala po mom mišljenju utjecati isto tako i na banke, glede puštanja financiranja. Isto tako i odobravanje kredita, što je vrlo bitno. Zašto? Jer imamo recimo mjeru od prije nekih 6 mjeseci kada su banke pooštrile kriterije za kreditiranje svim mogućim apsolutnim parametrima koje su mogli, kada se radilo o njihovom kontroliranju uspješnosti određenih projekata. Pa primjera radi za financiranje gradnje poslovnih centara, tražila se zastupljenost veća od 50%, zbog toga su svi veći projekti bili na čekanju. A to je onda opet ovo vezano uz prethodno što sam govorio da neki nisu izdavali određene dozvole, plašeći se prvenstveno toga da da preuzmu na sebe odgovornost, pa je radije odbijao nego davao zeleno svjetlo da ne bi pogriješio u tom pogledu, dakle kada je u pitanju onaj tko je bio zadužen za to. I to se uglavnom svodilo na manje poslovno stambeno trgovačke sadržaje čija je površina bila do 3 tisuće kvadrata. A to je u biti zaustavljanje gospodarstva. Mnogi su čekajući to pod navodnim znacima kažimo na papire, kod projekata veći od 10 milijuna eura godišnje gubili jako puno. Može se kazati recimo da bi to mogao biti načelno izračunato na taj iznos u roku od godine dana jedna milijun eura. A to nije malo. Gospodarstvo je gubilo još više i poznato je uopće da kada se realizacijom ovakvih projekata određene veličine krenu i kada se da se otvaraju radna mjesta koja imaju preko 100 zaposlenih, a to je onda i to isto toliko plaća, a to je onda isto toliko rješavanja i sigurnosti za mnoge obitelji. Zbog toga ću podržati ovaj prijedlog zakona, prvenstveno kao antirecesijsku mjeru, jer zastoja u gospodarstva ne bi smjelo biti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvažani zastupnik Danijel Srb kojeg očito nema. Gubi pravo na raspravu. A onda je dalje po redu uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pa evo ja moram reći na početku da je SDP-e uputio u proceduru 25 antirecesijskih prijedloga i da o nekima mi nismo u ovom Saboru ni raspravljali. Cijelo vrijeme se provlači kroz raspravu istine radi 10 antirecesijskih prijedloga koje je je ili bi trebala uputiti Vlada. Međutim, od tih 10 antirecesijskih prijedloga mi nismo dobili nijedan osim ovog danas. Jedan je rebalans proračun, on nije antirecesijski, on je jednostavno nužan zato jer su prihodi podbacili i moralo se s druge strane na rashodovnoj strani popisati manje i to je to. I dolazi prema tome ovaj prijedlog koji se obrazlaže kao antirecesijski prijedlog. No međutim, ono što zapravo ne može biti antirecesijsko u tom prijedlogu je da se državna uprava, odnosno oni koji bi trebali izdavati i davati mišljenja i suglasnosti, izdavati građevinske dozvole, tjeraju da rade svoj posao. A to je onda antirecesijski prijedlog za državnu upravu, a ne za gospodarstvo jel. Mi na taj način ubrzavamo državnu upravu da normalno provodi zakone, a ne ubrzavamo gospodarstvo. I to je glavni sukus tog prijedloga. I na tragu svega onoga što su rekle moje kolege, a odnosi se upravo na ingerenciju, tj. Tko je stariji, tko je čemu ili komu nadređen, ovaj zakon je što bi se reklo, pravnici to znaju specijalni zakon ili lex specialis koji ima svoj krovni zakon, a to je Zakon o građenju i prostornom uređenju. I upravo zbog toga što je u biti ustavno načelo suprotnosti da jedan zakon koji je specijalni bude nadređen glavnom zakonu, mi smo iz vrlo jednostavnog i prostog razloga suzdržani za ovaj zakon, zato jer ne možemo derogirati na kraju krajeva ni uloga ovog parlamentarnog tijela koji odlučuje o hrvatskom zakonodavstvu. Jedan zakon čiji je sada de facto tu onaj koji je nadređeni krovnom zakonu. I to jednostavno ako nije zakon nadređen Ustavu, ako je to u suprotnosti sa ustavnim načelima, onda mi isto tako ni ne možemo podržati takav prijedlog. Činjenica je da taj prijedlog u državnoj administraciji znači određena ubrzanja i mi ga pozdravljamo, no međutim to je problem koji se mora rješavati sustavno. I to je ono što nam u Hrvatskoj fali i to je ono što se sada pokazuje kao sustavno zanemarivanje ozbiljne reforme i ulaženju u ozbiljnu reformu državne uprave. uprave. Kada kažem državna uprava, onda mislim na upravu na svim razinama. Ne može se dogoditi da u vrijeme kada sve cvate, kada svi zarađuju određene kočnice postoje za dobivanje dozvola u to vrijeme, dok se u drugo vrijeme kada je recesija, kada nitko ne investira, upravo ta vrata žele otvarati. Sustav mora funkcionirati na jasnim temeljima i načelima u istim rokovima za sve i na odgovornost onih koji ga provode. I u tom smislu nema uopće razloga da ne pozdravimo one stvari koje pozivaju na odgovornost onih koji odgovaraju za izdavanje suglasnosti i mišljenja. Na kraju krajeva i izdavanje dozvola u pravom roku. međutim, to je nešto što moramo raditi svakodnevno i sustavno zakonima koji postoje, a ne zakonima koji su specijalni iznuđeni pod recesijom i kojima se na neki način derogira zakonski sustav kakav smo do sada imali. I na taj način zapravo ubrzavamo nešto, potičemo nešto što je specijalni slučaj jednog zakona koji je već na snazi. I osim toga evo još jedno pitanje koje mislim da je bitno. Ovaj zakon je zakon s rokom upotrebe od godinu i pol dana prema ovome što tu piše, pa sad ja postavljam pitanje da li to znači da će onda nakon godine i pol dana državna uprava, administracija i dalje raditi po starom znači kao što prije ovog zakona. će, trebat će za izdavanje dozvole isto dugo vremena kao što je to trebalo sada. Vidite, to nije dobro jer ako dostignemo neki standard, ako uhvatimo neki standard onda se više ne bi trebali vraćati na staro. I zato u tom smislu treba razgovarati o sustavnim rješenjima onima koji mogu donijeti cjelovitu promjenu i ajmo to tako reći reformirati državnu upravu a ne o protupožarnim mjerama kao što je i ova. Jer ovaj zakon i upravo zbog toga i ne možemo ga podržati, zato ćemo i biti suzdržani, je zakon koji je antirecesijski kao što sam rekao na početku za državnu upravu a ne za gospodarstvo i u suprotnosti je sa ustavnim načelima. Bilo bi bolje od strane Vlade da je možda ovaj prvi antirecesijski zakon koji je predložen, nijedan drugi nismo dobili. Priča se o deset, ja ih ne znam, nisam ih vidio osim po medijskim špekulacijama i u određenim najavama. No međutim, No međutim, to još nije stiglo. I ono što bi ja volio i prava mjera bi bila da je možda umjesto ovog zakona došao neki drugi zakon poput znači odluke ili namjere Vlade da se određena fiskalna davanja smanje u godini u kojoj je gospodarstvo suočeno s problemima. Na primjer, evo vodni doprinos, uzmite to kao primjer jer su izdvajanja vrlo velika a da ne spominjem i druga fiskalna davanja, da ne spominjem i .../Govornik se koje je netko nabrojao da ih u Hrvatskoj ima preko 130 po razno raznim jedinicama lokalne samouprave, tako da su to neke stvari o kojima bi trebalo razmišljati ukoliko se zaista hoće pokrenuti gospodarstvo. Hvala lijepa.

ja mislim da je ovaj zakon itekako došao u pravo vrijeme i da je itekako važan i da on nije zakon za državnu upravu. Mislim da je upravo zakon u funkciji gospodarstva. Pa i ta državna uprava na koju možemo mi danas imati puno primjedbi je zapravo na kraju krajeva mora biti u funkciji gospodarstva. Ovaj zakon ne samo što stavlja van uporabe lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta i dakle mijenjamo ga sa jednim dokumentom a to je rješenje za građenje i koji predviđa puno, niz sankcija za one koji sudjeluju u postupku izdavanja rješenja za građenje. On na taj način će sigurno puno doprinijeti a slažemo se da su ova vremena sada krizna, dakle na puno načina će pridonijeti tome da se ubrza gradnja i na taj način da se koliko toliko zadrže ili privuku investitori, kako strani investitori tako i domaći investitori. Naime, gradnja objekata i pogotovo greenfield investicija sigurno je temeljna stvar u gospodarstvu, znamo da građevinarstvo pokreće niz drugih grana privrede i da treba nešto poduzeti u ovim vremenima. Gledajte, kod mene tamo ja dolazim iz Varaždina, puno investicija je bilo u tijeku i puno investicija je bilo započeto, međutim evo ovom zadnjom situacijom dosta toga je stalo. Ako još s jedne strane nećemo biti efikasni i brzi u pogotovo rješavanju i izdavanju ovih rješenja za građenje a vjerujte mi da i tako i tako je sve manje investicija da će biti ih onda još manje. No međutim, nije sad samo to da bi trebalo ovo ministarstvo i ovaj zakon, Vlada i sve naše oči biti uprte u Vladu da je Vlada ta koja će trebati pokrenuti te sve investicije. Vlada i Sabor, i mi tu ovdje u Saboru moramo stvoriti te zakonske okvire a mislim da je upravo, evo sad su prošli lokalni izbori, da je upravo na svima nama u jedinicama lokalne samouprave pa i u županijama da afirmativno radimo i djelujemo na privlačenju stranih investicija, domaćih investicija jer samo na taj način ćemo prije izaći iz krize. Investicije koje se odvijaju a ja moram pohvaliti državnu upravu u Varaždinu a ne samo sektor za izdavanje dozvole nego i gruntovnica i katastar, pa ako hoćete i kvalitetne prostorne planove, kvalitetne detaljne planove i uređenja prostore doprinose tome da onda investitor kada uđe na neko područje zna što ga čeka i u kojem vremenu on može dobiti dozvolu za građenje. Dakle, puno mjera tu treba biti, puno toga treba biti oko toga sadržano i kao što sam rekao to je evo kod nas na sjeveru zapada je to relativno dobro funkcioniralo pa je zato i bilo mogu slobodno reći i najviše greenfield investicija u našoj državi. Ali isto tako vjerujte mi da jedinice lokalne samouprave općine su te koje rade zdušno na tome i na formiranju novih zona a uz veliku pomoć naše Vlade uspjeli smo u tome. Ovaj zakon će sigurno bitno doprinijeti a i banke će se vjerojatno tu u ovom momentu osjećati sigurnije pa će nastaviti sa investiranjem i kreditiranjem poduzetnika koji će ulagati u nove greenfield investicije. Ja sam izrazio pošto sam član Odbora za ja sam danas na našem odboru izrazio jednu možda sumnju da se ove ingerencije iz ove velike a to su u pravilu gospodarski objekti, dio vrijednosti investicije više ode 10 milijuna eura da su oni sada u nadležnosti izdavanja u županijskim i gradskim uredima te dozvole, pa bi tu moglo mimo toga biti i još nekih stvari i ovih političkih nadmudrivanja i prepucavanja kao što je sad bilo i u ovo predizborno vrijeme gdje smo nažalost izgubili neke investitore jer kapital je dosta plašljiv i ako se onda još lokalni političari odnose prema tome na jedan neodgovoran način onda tek dolazimo u prave probleme. Međutim, evo ministrica me uvjerila da će u tom slučaju ako dođe do takvih do takvih momenta da onda tu reagira Ministarstva zaštite okoliša i graditeljstva. To daje jednu sigurnost tako ozbiljnim projektima i u svakom slučaju da bi to sve skupa funkcioniralo treba možda gledati i to sve na taj način. Nije baš tako sve crno kako se želi ovdje situacija prikazati i nije ingerencija i obveza pogotovo županija. U ovo predizborno vrijeme naslušao sam se pogotovo u svojoj županiji gdje je bilo najviše govorenja o sufinanciranju prijevoza učeničkih karata, pa zatim sufinanciranju čaše mlijeka u školi itd. Mislim da županija ima jednu daleko važniju i veću ulogu u svemu tome pogotovo u stvaranju jedne pozitivne poduzetničke klime na svom području i još jedanput velim privlačenja i stvaranja uvjeta poduzetnicima koji ulažu pravilno svoj novac. Evo, taj zakon, apeliram na sve, treba ga podržati i ja ću glasati za njega. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Nažalost, ja niti dijelim optimizam ali niti pesimizam eto, ovog zakona, opet imam ja svoj stav. Jer ja bih samo postavio pitanje kada se uključujemo u raspravu, koliko ste investitora i investicija greenfield doveli na svoje područje i kakva su iskustva. Ja sam u raspravi na Odboru za lokalnu samoupravu rekao uvaženom državnom tajniku, kojeg pozdravljam, a prije svega ministricu, da bi ja prije bio za zakon koji će dati batinu ministarstvu da natjera one koji usporavaju proces izdavanja lokacijskih dozvola da izvršavaju obavezu u roku. Naime, činjenica da postoje neke dubioze oko naših zakona i sigurno da određene interventne mjere u određenim okolnostima su nužne. Postoji problem, navesti ću jedan primjer najsvježiji. Tvornica koja će zapošljavati 140 ljudi, kojoj je vrijednost nekoliko puta veća od 10 milijuna eura. Prvo smo mi donijeli prostorni plan pa je dalo Ministarstvo kulture, ovaj odjel za zaštitu prirodne baštine trebao dati suglasnost, pa to traje. Pa smo onda išli na izradu …/Govornik se ne razumije./… pa to traje opet isto. I sada na kraju da bi dobili lokacijsku dozvolu opet trebaju od nadležnog tog ministarstva dobiti suglasnost da na toj lokaciji predmetne koja je usput i vlasništvo grada smiju graditi tvornicu. Da ne govorimo o onim drugim, državni tajnik se smješka, zna na koga mislim, da krenemo od HEP-a gdje je povijesni zgoditak kao 32 milijuna na lotu je zgoditak ako dobijete sve suglasnosti od HEP-a i mogućnost da krenete u investiranje u roku od 3 do 6 mjeseci. Unutar godinu dana to spada u recimo zgoditak od 12 milijuna kuna na lotu. Hrvatske ceste, hrvatske autoceste, mi smo dali zaštita prostora, ja sve znam i slažem se uvijek za to da bolje je tri puta pitati nego jedanput pogriješiti jer poslije više povratka nema, rušenje je najgora varijanta jer je netko uložio svoj rad i trud pa makar i bez suglasnosti i onda kada treba rušiti najteže je potpisati papir. Međutim, činjenica je ako su prostorni planovi dobili sve suglasnosti, ako su planovi nižeg reda dobili sve suglasnosti ponavljanje tog procesa oteže, mi možemo, kolege su govorile o lokalnoj, komunalnoj operativi, investitor kada dođem, mi održimo sastanak sa predstavnicima lokalnih, komunalnih institucija, dobe naputak šta sve treba učiniti da se ne bi poslije javili problemi i u suštini vrlo brzo i efikasno se rješavaju problemi koji su vezani za izdavanje i lokacijske …/Govornik se ne razumije./… na glavni projekt. Ono drugo što isto tako treba razmotriti nisu samo ti papiri, velim i sredstava koje bi ministarstvo trebalo imati, zakon, ja sam rekao predložite zakon kojim ćemo vas ovlastiti da prijavite i i poduzimate kaznene sankcije protiv institucije koje ne odgovaraju roku. Mi od nedavne prošlosti znamo da je Ministarstvo poljoprivrede imalo sistem da 57 dan zatraži dopunu mišljenja da bi opet dobilo novih 60 dana. I tako se u nedogled mogu stvari vrtjeti. Što se tiče opterećenja, ovdje kada, oprostite da se vratim, mislim da i na Odboru za lokalnu samoupravu je rečeno i pred Sabor treba izaći, zbog kojih mi to dijelova sustava neki put moramo ići sa ovakvim zakonima. Poimenice sada ću reći, koji su to uredi, u kojim županijama, u kojim gradovima, kojim mjestima koji ne izvršavaju zakonom propisane obveze pa onda mi moramo vatrogasne mjere donositi. Isto tako sam protiv, evo tu je spomenuto i moj je kolega, mislim naš kolega, ali s lijeve i desne strane kada krene ovo o lokalnoj samoupravi i nametima, 7,5 kuna po kubičnom metru je komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti u gradu Zaboku. Na objekt od 3,5 tisuće kvadrata vodnog doprinosa je država uzela 900 tisuća, niti kune nismo dobili a mi smo uzeli 128 tisuća, ali se proziva lokalna samouprava. O.K, slažem se solidarnost, izdvajanja za vodne objekte, bilo navodnjavanja ili odvodnjavanja ali mislim da je i to jedna od tema o kojoj treba razgovarati. Gledam sada svojeg kolegu Borisa Gulića iz Bistre gdje se intenzivno radi i gradi, Krešo, pardon, Krešo, gdje se intenzivno radi i gradi, gdje sigurno da bi dobro došao jedan postotak iz vodnog doprinosa da riješi odvodnju. Na tim lokacijama gdje ti investitori ulažu. Jer investitori postavljaju pitanja i vele zašto tolike novce dajemo a ništa ne ostaje vama koji nam uređujete vodne uređaje i vodnu opremu. Uglavnom uz suzdržanu …/Govornik se ne razumije./… ovdje sugestije s nadom da će pomoći, ali još većom nadom da ćemo poduzeti i druge mjere i doći sa zakonskim prijedlozima koji će zaista pokušati riješiti ovaj …/Govornik se ne razumije./… u kojem nitko nije kriv, svi su krivi, a prosječno dobivanje svih papira za građenje u Hrvatskoj je oko 16, 17 mjeseci, čast izuzecima ali ponavljam o onim slučajevima o kojima se najviše piše, o dobrima se nažalost u ovoj državi rijetko piše, a o lošima uvijek ili potencirano. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime predstavnika Vlade Republike Hrvatske, uvažena ministrica gospođa Marina Matulović-Dropulić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, pa imam potrebu nešto reći vezano na ljude koji izdaju dozvole. Naime, jedan dio vas se smatra da mi ovaj zakon isključivo donosimo zato da bi prisilili ili državne ili lokalne dužnosnike da obave svoje posao. Nitko, ama doslovce nitko nije govorio o tome kakav se zahtjev predaje. ja sam, kad sam govorila o zakonu, o tome što mi predlažemo, posebno sam napomenula i posebno sam apostrofirala to da treba predati uredan zahtjev. Obavezno, vjerujte. Mi vršimo upravne nadzore na pojedinim mjestima gdje je stvarno veliki zaostatak u rješavanju toga i u pravilu nije podnesen uredan zahtjev. I naravno da se onda događa to da ti djelatnici ne žele odbiti zahtjev iako bi ga mogli odmah odbiti nego traže raznorazne dopune i tu se onda to razvlači. Ovaj puta smo rekli, i projektanti dopunu moraju napraviti u roku od 8 dana. Znači, ne radi se samo o ljudima koji izdaju nego i o investitorima i o projektantima, tako da velim, teško je cijelo vrijeme okrivljavati jedan dio ljudi koji u tome sudjeluju, a oni zaista puno puta uopće nisu krivi. Ono što je još važno reći to je da smo mi, u Hrvatskoj imamo sve prostorne planove konačno, znači 556 prostornih planova jedinica lokalne samouprave što je posebno važno jer naravno da dok se ti planovi nisu svi skupa donijeli da nije bilo moguće donijeti niti izdavati dozvole. I ovo na što dobro je upozorio gospodin zastupnik Hanžek, mi smo baš i i to u zakonu napisali. Znači i HEP i svi oni u roku od 8 dana moraju dati posebne uvjete ili suglasnost. Ako oni to ne daju, uvedene su sankcije u ovaj prijedlog zakona, a ako se i na konferenciji to ne dogodi znači ili ne dođu ili ne daju u roku od 5 dana, u tom slučaju se smatra da je Prema tome, to je posebno važno da onda na taj način probamo sve te ljude zaista smatrati odgovornima za sav posao koji obavljaju, ali vjerujte isto tako i investitore koji moraju bitno drugačije i projektanti se počet ponašat. Hvala lijepa.